Spoštovani kolegice poslanke in kolegi poslanci, gospe in gospodje! Začenjam 74. izredno sejo Državnega zbora, ki je bila sklicana na podlagi prvega odstavka 58. člena ter drugega odstavka 60. člena Poslovnika Državnega zbora. Obvestili o odsotnih poslankah in poslancih s seje ter vabljeni na sejo sta objavljeni na e-klopi. Vse prisotne lepo pozdravljam! Kolega Reberšek, vi ste želeli postopkovno, izvolite. Hvala lepa za besedo. Jaz vem, da zdaj vsi v tej dvorani veste, da ste kršili Poslovnik Državnega zbora, brez ene izjeme, ki zdaj tule notri sedi. Jaz vem, da vi to veste in se mi zdaj vsi tudi posmehujete. Gre za kršenje Poslovnika Državnega zbora. Gre za kršenje pravil, ki bi se jih morali vsi v tem hramu demokracije držati, sploh pa bi se jih morala držati tudi predsednica Državnega zbora. In če smo do sedaj, do danes vedno, kadar je bila vložena pobuda za referendum, o njej odločali šele 30. dan, to je bila do zdaj vedno parlamentarna praksa v skladu s poslovnikom, nikoli pa se ni to odločalo isti dan. In prej je ministrica Tanja Fajon rekla, da to tragedijo nizkotno zlorabljamo. To tragedijo nizkotno zlorabljate vi v koaliciji, v vladi Roberta Goloba. Priznanje Palestine s strani Slovenije ne prinaša miru v Palestini, ne prinaša. Zakaj tako govorim? Ker je Palestino priznalo že več kot 140 držav, pa dol še vedno ni miru. Se pravi, da je več kot očitno, da gre za vašo diplomacijo, za vaš politični piar tik pred evropskimi volitvami, ker s svojim delom, kot sem rekel, nimate kaj pokazati. Vi zlorabljate Poslovnik Državnega zbora, kršite poslovnik, kršite zakone, seje imamo pa tekoče eno za drugo se pravi, koalicijski valjar gre čez vse in potem boste vi rekli, da mi to zlorabljamo. Vi zlorabljate. In te seje, ki si sledijo zdaj po tekočem traku, so več kot dokaz za to. Gre za zlorabo poslovnika in

ne more biti nikoli in nikdar nad Poslovnikom Državnega zbora. In ker gre za očitno kršitev Poslovnika, 184. člena, skladno z drugim odstavkom 65. člena napovedujem odsotnost vseh članov Poslanske skupine Nova Slovenija. Ne bomo sodelovali pri obravnavi

Zgodbe ni razumel. Ko se peljem v službo, piše: »EU, poženi!« Očitno je zdaj zgodba drugačna: EU, mi ti nastavljamo ovire in drva. Ne gre za proceduro, gre za ženske, otroke, ki umirajo in trpijo. Mogoče pa za tiste, ki so napovedali obstrukcijo, Sveti sedež je priznal Palestino že dolgo nazaj, njo sklenil tudi dogovor. In predlagam postopkovno, da si preberejo nekaj misli, kaj o tej zgodbi o Gazi misli papež. Hvala lepa. Dobro, dajmo zdaj določiti dnevni red, ker ga še nismo. Prehajamo na **določitev dnevnega reda** 74. izredne seje Državnega zbora, predlog katerega ste prejeli danes, 4. junija, s sklicem seje. O predlogu bomo odločali v skladu s prvim odstavkom 64. 64. člena Poslovnika. Predlogov za širitev ni, zato predlagam, da se za današnjo sejo določi dnevni red kot ste ga prejeli s sklicem. Prehajamo zdaj na odločanje o dnevnem redu in prosim vas, da preverite delovanje glasovalnih naprav. Glasujemo.

50 poslank in poslancev je navzočih, vsi so glasovali za. (Za je glasovalo 50.) (Proti nihče.) Ugotavljam, da je dnevni red 74. izredne seje Državnega zbora določen. Moram vas pa tudi obvestiti o tem, da sem dobila pisno obvestilo, napoved obstrukcije s strani Poslanske skupine SDS, da bodo obstruirali

poslancev opozicije ni v dvorani, pa bi bilo dobro, da bi bili, ampak verjamem, da nas spremljajo preko ekranov, ker mislim, da vseeno pa ni tako, da jih ne bi zanimalo, kaj se dogaja, in sicer zakaj je danes tako, kot je. Jaz sem vam dolžna pojasnilo, sem ga tudi napovedala in vam bom zdaj tudi to obrazložila. Najprej se je treba vprašati, ali je sklep o priznanju Palestine akt, glede katerega je sploh mogoče razpisati posvetovalni referendum; to je naše vprašanje. Postopka priznanja neodvisnosti in suverenosti določene države naš zakon o zunanjih zadevah eksplicitno ne določa. Postopka priznanja države natančno ne določa niti noben drug zakon ali akt Republike Slovenije. Zakon v drugem odstavku 3. člena določa le, da lahko Vlada na predlog Ministrstva za zunanje zadeve predlaga Državnemu zboru, da se opredeli do določenega zunanjepolitičnega vprašanja. Takšno pravno podlago so vsebovali vsi dosedanji akti o priznanju držav, ki jih je sprejel Državni zbor na predlog Vlade. Bolj kot za pravni akt pri priznanju države gre za politični akt, ki ne bo imel neposrednih posledic za prebivalce naše države, torej prebivalce Republike Slovenije. Gre za politično vprašanje, izraz politične volje, ki ima zunanje politične posledice. Priznanje pa ne pomeni, in to je bilo danes tudi v razpravah rečeno, da se neka država s priznanjem ustanovi ali da ne obstaja, ker je na primer Slovenija ne priznava; s priznanjem se samo sporoča pripravljenost neke države, da naveže prijateljske odnose, izmenja diplomatski predstavništvi in začne uveljavljati odnose sodelovanja. Mimogrede, tudi to je bilo rečeno, ko je bila Slovenija pred 32 leti sprejeta v Organizacijo združenih narodov, je bila palestinska oblast med prvimi, ki je Slovenijo priznala. Posamezen akt je vedno treba presojati vsebinsko ne glede na njegovo poimenovanje. Čeprav torej Državni zbor priznanje sprejema s sklepom, je ta sklep v primeru priznanja države zgolj ugotovitev obstoja določenih dejstev. Pri priznanju države gre za enostransko simbolično deklaracijo politične volje, pri čemer je priznanje lahko tudi konkludentno, na primer s sklenitvijo mednarodne pogodbe, z vzpostavitvijo diplomatskih odnosov in podobno. Slovenija je na primer s Palestino to storila 10. maja 2024, ko je na zasedanju Generalne skupščine OZN podprla polnopravno članstvo Palestine v OZN. Zakon o referendumu in ljudski iniciativi v 26. členu določa, da lahko Državni zbor razpiše posvetovalni referendum o vprašanjih iz svoje pristojnosti, ki so širšega pomena za državljane. Priznanje druge države ne zadeva prebivalcev Slovenije, pač pa bolj zadeva prebivalce nekega drugega območja, torej območja v tujini, ko neki mednarodni entiteti priznava državnost. In še to, nobena država na svetu, nobena še ni razpisala referenduma o priznanju katerekoli države. Sama izpeljava referenduma o priznanju neke države pa bi po mnenju uglednih mednarodnih pravnikov ustvarila vtis nezaupanja v lastno suverenost in poskus izogibanja lastni odgovornosti. Toliko o pravni naravi Akta o priznanju Palestine. Sicer večinsko mnenje je, da bi bil posvetovalni referendum možen. Zdaj pa okrog 30-dnevnega roka, o katerem je bilo toliko besed danes. Naj najprej poudarim, da gre za poslovniški, ne zakonski rok, kot je napačno govoril Janez Janša. Gre za rok, ki je določen v tretjem odstavku 184. člena Poslovnika, pri čemer nihče ne ve, čemu je ta rok pravzaprav namenjen. Jaz sem spraševala ugledne ustavne pravnike, nihče mi ni vedel povedati, čemu je namenjen, zagotovo pa to ne more biti ohlajanje glav, ker se s tem pravzaprav razvrednoti poslanke in poslance. Poleg tega sem ugotovila, da se ta člen različno razlaga. Parlamentarna praksa ga že dolgo razlaga tako, da mora od vložitve predloga za referendum preteči 30 dni, da ga je potem sploh mogoče obravnavati na seji, kar po mojem mnenju, osebnem, tako mnenje imam sicer že od začetka mandata, ni prav. Tolmačiti ga je treba tako, da je treba predlog za referendum uvrstiti na sejo v 30 dneh po tem, ko je vložen. Ampak v to ustaljeno parlamentarno prakso nisem posegala. Menim pa, da je sedaj nujno, da se v to prakso poseže. Namreč, večkrat sem med mandatom zaznala, da ravno zaradi tega 30-dnevnega roka prihaja do zlorabe pravice do posvetovalnega referenduma. Namreč, vsaka pravica, še posebej pa pravica, ki je dana politikom, se mora uporabljati v skladu s svojim namenom. Namen posvetovalnega referenduma ni, da nek dokument leži v predalu 30 dni, ampak je njegov namen določen v Zakonu o referendumu in ljudski iniciativi, to je, da se preveri volja volivk in volivcev glede določenega vprašanja iz pristojnosti Državnega zbora. To je namen posvetovalnega referenduma. Kot je večkrat poudarilo tudi Ustavno sodišče v več svojih odločbah, zloraba pravice pomeni uveljavljanje ali izvrševanje neke pravice v nasprotju z namenom, zaradi katerega pravico postavlja pravni red. Zloraba pravice zato ne more in ne sme uživati pravnega varstva, tako je tudi reklo Ustavno sodišče. Čeprav na primer Zakon o referendumu in ljudski iniciativi nima posebnih določb o prepovedi zlorabe pravice, taka prepoved izhaja iz ustavnih načel, ki Republiko Slovenijo opredeljujejo kot pravno državo. In kako vemo, da je bila v primeru Predloga za razpis posvetovalnega referenduma v današnji konkretni zadevi ta pravica kršena oziroma zlorabljena? Gospod Janez Janša je jasno in glasno povedal, čemu je uporaba njihove pravice namenjena, ohlajanju glav in temu, da Vlada razmisli v roku 30 dni. Gospa Alenka Jeraj je na srečanju sorodnikov izraelskih talcev povedala, da bo SDS uporabila vsa sredstva, da se prepreči priznanje Palestine. Jaz sem bila na tem srečanju zraven. Danes je bila zloraba demonstrirana tudi z dejanji, saj je skupina poslank in poslancev Poslanske skupine SDS že vloženi predlog pred začetkom seje umaknila, bojda iz tehničnih razlogov, nato pa potem, ko je bil že določen dnevni red seje, ponovno vložila tak predlog, vse z namenom, da se zaobide določbe glede dnevnega reda seje. In čeprav je evidentno, da so predlagatelji zlorabili pravico do posvetovalnega referenduma, bomo mi boljši in bomo odločali o njihovem predlogu, ne bomo pa sledili njihovemu namenu, ki je neetičen in nemoralen in ne sledi namenu, zaradi katerega sploh posvetovalni referendum obstaja. Torej, ne bomo odločanja o predlogu za posvetovalni referendum odložili za 30 dni. Na tak način so namreč poslanci SDS želeli zlorabiti svojo pravico, tega pa kot predsednica Državnega zbora ne bom dopustila. Da mora ravno predsednik Državnega zbora preprečiti zlorabe, smiselno izhaja tudi iz besed pravnika Jana Zobca, tega, ki ga večkrat navajajo tudi poslanci SDS, sicer zapisanih v zvezi z zakonodajnim referendumom. Več primerov zlorabe predloga za posvetovalni referendum smo imeli v tem obdobju. Zadnji je bil glede zakona oziroma novele Zakona o parlamentarni preiskavi. Tam nisem intervenirala, ker sem bila predlagateljica. Naj zdaj samo še dve stvari povem. Glede Resolucije o dolgoročni miroljubni rabi jedrske energije v Sloveniji, o kateri smo pred nedavnim odločali, gre torej za zadevo, ko je Državni zbor odločal o političnem aktu, resoluciji, nekaj podobnega kot danes, preden je bilo odločeno na posvetovalnem referendumu. In takrat je SDS, kolikor je meni znano, zahtevala, da se sprejme resolucija, preden so njeni poslanci podprli predlog za razpis posvetovalnega referenduma. Sama sicer menim, da je bil postopek speljan pravilno, ravno zaradi narave akta resolucije, čeprav so bili pomisleki, pa ne glede poslovniških določb, ampak zakonskih določb, in sicer 28. člena Zakona o referendumu in ljudski iniciativi. Ampak resolucija, kot smo takrat povedali, ni odločitev, ki bi ustvarjala pravno zavezujoče posledice. In tukaj poudarjam, enako je s priznanjem druge države, ki je pravzaprav sporočilo oziroma deklaracija o ugotovitvi obstoja nekih relevantnih dejstev. Zaradi vsega navedenega, predvsem pa tudi zaradi nejasnosti in različnega tolmačenja bom nemudoma predlagala, da Komisija za Poslovnik ustrezno naslovi določbo tretjega odstavka 184. člena tako, da se pravica do posvetovalnega referenduma ne bo več zlorabljala za zavlačevanje zakonodajnega postopka v Državnem zboru. Jaz se vam iskreno zahvaljujem za to, da ste me sedaj poslušali.

Predlog za razpis posvetovalnega referenduma je v obravnavo zboru predložila skupina poslank in poslancev s prvopodpisano Jelko Godec. Dopolnilne obrazložitve ne bo. Predlog za razpis posvetovalnega referenduma je kot matično delovno telo obravnaval Odbor za zunanjo politiko.

kolegice, kolegi! Odbor za zunanjo politiko je kot matično delovno telo pripravil poročilo k Predlogu za razpis posvetovalnega referenduma o Predlogu sklepa o priznanju neodvisnosti in suverenosti države Palestina. Odbor za zunanjo politiko je na 24. nujni seji 4. 6. 2024 obravnaval Predlog za razpis posvetovalnega referenduma o Predlogu sklepa o priznanju neodvisnosti in suverenosti države Palestina, ki ga je Državnemu zboru predložila skupina poslank in poslancev, prvopodpisana Jelka Godec. Odbor se je tako seznanil s predlogom Poslanske skupine SDS za razpis posvetovalnega referenduma z dne 4. 6., z zahtevo poslanskih skupin Svoboda, SD in Levica za sklic izredne seje Državnega zbora Republike Slovenije z dne 4. 6. 2024 in z mnenjem Zakonodajno-pravne službe z dne 4. 6. 2024. Pred začetkom seje je Poslanska skupina Slovenske demokratske stranke z dopisom napovedala obstrukcijo 23. nujne seje Odbora za zunanjo politiko in tudi 74. redne seje Državnega zbora. Na seji odbora je obstrukcijo 23. nujne seje odbora za zunanjo politiko in 74. izredne seje Državnega zbora napovedala tudi Poslanska skupina Nova Slovenija. Zaradi napovedane obstrukcije Poslanske skupine SDS dopolnilna obrazložitev s strani predstavnika predlagatelja gospoda Janeza Janše ni bila podana. Ministrica za zunanje zadeve Tanja Fajon je predstavila mnenje Vlade in poudarila, da predloga za razpis posvetovalnega referenduma ne podpira. Vodja Zakonodajno-pravne službe Nataša Voršič je obrazložila institut posvetovalnega referenduma in predstavila vsebinske poudarke mnenja do predloga za razpis posvetovalnega referenduma. Članice in člani odbora o predlogu za razpis posvetovalnega referenduma niso razpravljali. Odbor je po končani razpravi na podlagi drugega odstavka 184. člena Poslovnika Državnega zbora glasoval o naslednjem predlogu mnenja: Odbor za zunanjo politiko meni, da je Predlog za razpis posvetovalnega referenduma o Predlogu sklepa o priznanju neodvisnosti in suverenosti države Palestina primeren. Navzočih je bilo devet članic in članov odbora, za predlagano mnenje ni glasoval nihče, proti pa je glasovalo devet članov in članic odbora, tako odbor mnenja ni sprejel. Hvala lepa. Hvala lepa. Zdaj pa sprašujem predstavnika oziroma predstavnico Vlade, če želi besedo. Boste besedo? Izvolite, potem za govornico, imate 5 minut. Za govornico, prosim, spoštovana ministrica. Hvala lepa, predsednica. Jaz bom samo na to točko podala tudi ustno mnenje Vlade Republike Slovenije, ki je bilo že delno povzeto. Vlada Republike Slovenije meni, da gre v primeru priznanja države Palestina primarno za vprašanje, ki je vezano na mednarodno delovanje Republike Slovenije in se neposredno ne nanaša na vprašanje, ki je širšega pomena za državljane Republike Slovenije, kot je to opredeljeno v 26. oziroma 27. členu Zakona o referendumu in ljudski iniciativi. V prvi vrsti gre pri priznanju države za vprašanje priznanja pravice naroda do samoodločbe, v konkretnem primeru palestinskemu ljudstvu. Gre za zunanjepolitično dejanje, ki je utemeljeno na mednarodnem pravu, in Slovenije kot odgovorne članice mednarodne skupnosti. Do danes je državo Palestino priznalo 146 držav. Palestina je od leta 2012 tudi država opazovalka Združenih narodov. Vlada Republike Slovenije obsoja terorizem, priznava legitimno pravico Izraela, da se brani v okviru mednarodnega prava, ob upoštevanju načela sorazmernosti. Priznanje Palestine ni posledica terorističnega dejanja Hamasa, temveč priznanje temeljne pravice palestinskega ljudstva do samoodločbe, ki je osnovna človekova pravica, priznavana vsem narodom, vključno z Izraelci in Palestinci. Humanitarna situacija v Gazi je katastrofalna in se dnevno slabša. Sever Gaze se sooča z lakoto. Meddržavno sodišče je odredilo Izraelu, naj nemudoma ustavi vojaške aktivnosti in odpre prehode za humanitarno pomoč, vendar Izrael operacijo nadaljuje z enako intenzivnostjo. Dostop do pomoči dodatno ovirajo napadi, uničena infrastruktura in pomanjkanje goriva. Palestinska oblast je na robu finančnega zloma, saj Izrael ne izpolnjuje obveznosti izplačevanja davčnih prihodkov. Od oktobra lani je bilo v povračilnih napadih ubitih več kot 35 tisoč 200 Palestincev, vključno z več kot 13 tisoč 400 otroki in skoraj 500 na Zahodnem bregu, ranjenih pa več kot 84 tisoč ljudi. Vlada Republike Slovenije verjame, da bo priznanje Palestine pripomoglo krepitvi njene demokratične institucije in spodbudilo politične reforme. Suverena država bo imela večje možnosti in večjo odgovornost za razvoj učinkovitih institucij, ki bodo služile interesom svojega prebivalstva. Kot priznana država bo Palestina deležna večje mednarodne pozornosti, kar bo okrepilo pritisk na njeno vodstvo za izboljšanje preglednosti in učinkovitosti upravljanja. Priznanje Palestine krepi ugled Slovenije kot države, ki spoštuje mednarodno pravo in resolucije Združenih narodov. Hkrati izvaja pritisk na obe strani, na Izrael, da preneha z napadi na Gazo, in na Hamas, da izpusti talce. Obenem delujemo za mir in za rešitev dveh držav. Priznanje Palestine krepi tudi možnosti za poglobljeno sodelovanje z drugimi državami, vključno z arabskimi, zalivskimi in afriškimi, ki prav tako podpirajo mirno rešitev izraelsko palestinskega konflikta. Glede na vse navedeno Vlada Republike Slovenije ocenjuje, da je sedaj primeren trenutek, da Slovenija suvereno prizna državo Palestino.

Aha, potem pa vas prosim za prijavo. To se pravi predstavniki poslanskih skupin, vas samo prosim, da se prijavite. Vsak ima potem po 5 minut. Izvolite prosim za prijavo.

Poslanski skupini Levica seveda tega predloga za razpis posvetovalnega referenduma ne bomo podprli. Razlog je ne samo vsebinski v smislu postopka, v tem, da se je dobesedno zlorabilo institut posvetovalnega referenduma, v to, da se ga je uporabilo v bistvu za najbolj nizkoten namen. Dosedanje prakse, ki smo jih gledali s strani opozicije, lahko še nekako razumemo kot nekakšno nagajanje vladajoči koaliciji, ampak tako, kot je, bom zanalašč citiral, včeraj na Odboru za zunanjo politiko povedal dr. Ernest Petrič: »Priznanje je akt, ki je na nek način politični akt države, ne koalicije, ne opozicije, ne Državnega zbora, ampak pravzaprav vseh.« In igranje s tako pomembnimi zadevami, kot smo videli v zadnjih dveh dneh s strani Slovenske demokratske stranke, je nekaj, kar verjetno presega vse meje. Mislim, da zelo jasno govori predvsem o eni stvari, in to je to, da v tem primeru je očitno pomembnejše tisto, kar povedo ali pa presodijo sponzorji v Tel Avivu, kot pa tisto, kar so interesi Republike Slovenije. Poslušali smo več kritik o tem, da se ta današnja seja pravzaprav sploh nadaljuje, tudi s strani prvaka opozicije mislim, da so celo padale besede o državnih udarih in o o tem, da je konec vladavine prava. Jaz mislim, da smo nek zelo odkrit primer petokolonaštva videli ravno z vložitvijo tega predloga za razpis posvetovalnega referenduma. Palestinke in Palestinci imajo pravico do svoje države. Imajo to pravico že desetletja. Vsaka država, ki se odmika od tega, da bi naredila ta pomemben korak, jim deloma tudi to pravico vsaj začasno zanika. Tako da jaz sem, še enkrat, ponosen, da bo Slovenija ta korak naredila, da imamo vlado in pač tudi, da bo Državni zbor temu sledil, ta pogum, da ne samo priznamo Palestino, ampak da naredimo tisto, kar je pravzaprav v nekem zelo kritičnem mednarodnem trenutku prav. Morija, genocid v Gazi, ki se odvija, je nedopusten in tudi priznanje, čeprav, kot smo poslušali s strani opozicije, neke majhne države, kot je Republika Slovenija, ki baje ne bo imela vpliva, je še kako pomembno tako za Palestinke in Palestince, predvsem pa za mednarodno skupnost, v prvi vrsti za ostale članice Evropske unije. Glasovali Glasovali bomo proti. Predvsem pa vso srečo po eni strani Palestincem, ko bodo danes pač vsaj s strani Slovenije priznani, in tudi naši državi, da bo lahko v teh naslednjih mesecih in letih tvorno prispevala in aktivno prispevala k temu, da pride dokončno do razrešitve tega,

Hvala. Spoštovani kolegice in kolegi! Posvetovalni referendum o priznanju Palestine s strani Republike Slovenije bi bil unikum ne samo v zgodovini naše države, ampak v zgodovini mednarodnih odnosov na splošno. Nikoli in nikjer namreč ni bilo posvetovalnega ali kakršnegakoli drugega referenduma o priznanju države. Zakaj, kakšni so razlogi za to? Po mednarodnem pravu priznanje držav ni odvisno od referenduma, temveč od suverenih odločitev držav. Priznanje je politično dejanje, ki ga posamezne države izvajajo na podlagi svojih interesov in presoje, ne pa na podlagi javnega glasovanja. In kaj o politični občutljivosti? Priznanje nove države je pogosto zelo občutljivo vprašanje, ki vključuje zapletene mednarodne odnose in interese. Referendum o priznanju bi lahko povzročil diplomatske zaplete in konflikte z drugimi državami, ki imajo različna stališča glede priznanja. Kaj pa neposredna demokracija, ali ima meje? Čeprav je neposredna demokracija izjemno pomemben del demokratičnih sistemov, ima svoje meje. Nekatera vprašanja so preveč zapletena ali občutljiva, da bi jih lahko reševali s preprostim glasovanjem, zato so določene odločitve, kot je priznanje držav, zaupane izvoljenim predstavnikom in diplomatom, ki imajo strokovno znanje in dostop do relevantnih informacij. In še precedenčni učinek. Organiziranje referenduma o priznanju ene države bi lahko ustvarilo precedens, ki bi vodil, k povečanju pritiska za podobne referendume v prihodnosti. To bi lahko destabiliziralo mednarodne odnose in povzročilo kaos v diplomatskih praksah. Na podlagi teh razlogov se takšne odločitve prepuščajo vladi in njenim strokovnjakom na področju zunanje politike, ne pa navodilom izraelskega zunanjega ministra Katza, katerih posledica je obljuba prvaka največje opozicijske stranke, da bo njegova stranka storila vse, da v čim večji meri zavleče postopek priznanja Palestine. Iz zgoraj naštetih razlogov v Poslanski skupini Svoboda predloga o razpisu posvetovalnega referenduma ne podpiramo. Prav tako tega referenduma ne podpiramo iz moralnih razlogov. In kakšno je trenutno stanje v Gazi? 37 tisoč mrtvih ljudi, od tega 15 tisoč otrok; blokada mednarodne humanitarne pomoči; zavračanje pozivov k prekinitvi spopadov; napadanja; nespoštovanje mednarodnega prava; izvajanje genocida, kar ni naše subjektivno mnenje, ampak tudi mnenje mednarodnih institucij; nespoštovanje Združenih narodov; ne spoštovanje osnovnih civilizacijskih norm in še bi lahko naštevali. Skratka vlada Izraela se požvižga na vsa pravila. Vsakemu od nas tako mora biti kristalno jasno, da je čas pomemben, pomemben v kontekstu vse širšega in vse močnejšega pritiska mednarodne skupnosti na Izrael, da naj konča genocid v Gazi. Izrael se namreč zaveda, da tega, kar počne sedaj, ne bo mogel početi v nedogled. Pomemben v luči vseh izgubljenih življenj na območju Gaze oziroma Palestine. Na včerajšnji seji Odbora za zunanjo politiko je poslanec Janša jasno povedal, da je predlog za razpis posvetovalnega referenduma zgolj postopkovna zloraba z namenom zavlačevanja priznanja Palestine. Tega kolaboracijsko-hlapčevskega odnos do Izraela in njegove politike do dokončne rešitve palestinskega vprašanja v Poslanski skupini Svoboda iz moralnih razlogov ne moremo in ne bomo podprli. Spoštovane poslanke in poslanci, danes pred nami ni le odločanje o predlogu Poslanske skupine SDS o razpisu posvetovalnega referenduma o priznanju Palestine. Danes je pred nami odločanje o tem, ali dovoliti zlorabo določb Zakona o referendumu in ljudski iniciativi in Poslovnika Državnega zbora pri vprašanju, glede katerega se je največja opozicijska stranka odločila, da zastopa interese predsednika izraelske vlade Netanjahuja in njegovega zunanjega ministra Katza. Danes torej odločamo o tem, ali je ta zbor prostor, kjer odločitve sprejemamo v skladu z vrednotami naših državljank in državljanov in izborjeno suverenostjo Republike Slovenije, ali pa je ta hram demokracije prostor, kjer sledimo interesom tujih držav. Naš odgovor je jasen, poslanke in poslanci Svobode bomo danes na pravi strani zgodovine. Predloga za razpis referenduma ne bomo podprli. Hvala lepa. In še kolega Predrag Baković, stališče Poslanske skupine SD. Izvolite. Hvala lepa, še enkrat, za besedo, spoštovana predsednica. Spoštovana ministrica, kolegice, kolegi! Poslanska skupina Socialnih demokratov ne bo podprla Predloga o razpisu posvetovalnega referenduma o Predlogu sklepa o priznanju neodvisnosti in suverenosti države Palestina. Razmere v Gazi terjajo takojšnje ukrepanje v smislu prekinitve ognja, izpustitve talcev in pričetka mirovnih pogajanj, ki bodo vodila v rešitev dveh držav. Socialni demokrati ocenjujemo, da bi priznanje Palestine pripomoglo k tem mirovnim procesom, saj je potrebno v mirovnih pogajanjih zagotoviti enakovredni status obeh pogajalcev. Če se to ne zgodi, pomeni, da položaj ni enakovreden, in tako izhodišča za dosego trajnega in pravičnega miru nista enaka za obe strani. Omenjen predlog razpisa posvetovalnega referenduma je za Socialne demokrate poskus odložitve začetka procesa mirovnih pogajanj med Izraelom in Palestino tudi v luči nedavnega predloga predsednika Združenih držav Amerike Joeja Bidna.

Preden pa preidemo na razpravo na podlagi petega odstavka 67. člena Poslovnika Državnega zbora, predlagam, da ker nimamo določenega časa, da lahko vsak govornik o predlogu za razpis posvetovalnega referenduma razpravlja le enkrat, pri čemer ima na voljo 5 minut.

poslankam in poslancem in vas prosim, da se prijavite k besedi. Vsak bo imel za razpravo na voljo 5 minut. Prosim vas za prijavo. Šest imamo prijavljenih razpravljavcev. Najprej bo razpravljal kolega Milan Jakopovič, za njim pa dobi besedo kolegica Nataša Sukič. Izvolite. **MILAN JAKOPOVIČ (PS Levica):** Hvala lepa za besedo. Predloga za referendum seveda ne bom podprl, ampak mogoče v obrazložitev, zakaj. Žal lahko ugotovim, da smo ljudi v Gazi in na Zahodnem bregu pustili na cedilu. JAKOPOVIČ (PS Levica):** … na cedilu s strani mednarodne skupnosti, ki ji pripadamo in kjer se imamo za civilizirane, pravične, napredne in tako naprej. Skozi pretekla leta, desetletja ta mednarodna skupnost in mi z njo gledamo in hote ali nehote pristajamo na to, da tam velja samo argument vojaške moči, predvsem zadnjih 20 let, odkar je bila Gaza največji zapor na svetu. Z grozo opazujemo, kako se iz ure v uro tepta vse, kar smo kot ta civilizirana pravična skupnost uspeli postaviti kot osnovno normo neke civilizacije. Gledamo, kako se tepta vse zavedanje, kaj je prav in kaj ne, kako se dogaja to, za kar smo že nekajkrat rekli, nikoli več. Izrael si tudi z dosedanjo neomajno podporo svetovnih velesil danes in tudi skozi pretekla desetletja jemlje pravico, da nekaznovano izganja, ubija, ruši. Že desetletja ubija otroke, ubija ženske, cele družine radira iz obličja sveta. In danes izvaja genocid. Včeraj pod krinko pravice do samoobrambe, pred tem zaradi nečesa drugega, v resnici pa niti ne išče kaj dosti opravičil, ker je ta naš civiliziran svet pristal na argument moči. Žal na drugi strani do danes ni bilo nikogar, ki bi to ustavil. Nikogar ni, da bi ustavil izraelskega ostrostrelca, ki ustreli otroka, ki se igra na balkonu. Mogoče danes ne bi bilo tako, če bi mednarodna skupnost že davno odreagirala drugače. Mogoče bi bilo danes drugače, če bi v preteklosti rekli ne gradnji izraelskih naselbin na Zahodnem bregu, ki so se samo širile. Mogoče bi bilo danes drugače, če bi kot mednarodna skupnost enotno rekli ne največjemu zaporu v Gazi. Mogoče bi bilo danes drugače. Seveda ne morem reči, da se ni delalo nič. Mednarodna skupnost je vsa ta leta sprejemala stališča in pozivala k mirnemu reševanju spora. Sprejela je kup resolucij v OZN, imeli smo sporazum, sporazum iz Osla, in tako naprej, a do danes, kot vidimo, vse precej impotentno. In dokler bodo za tem genocidnim ravnanjem Izraela stale močne politične sile, velesile, bo ta zradiral, to lahko z grozo opazujemo dnevno, celoten narod. Danes, s priznanjem Palestine Slovenija temu genocidnemu ravnanju pogumno pravi ne. S tem priznanjem vsem, tudi najmočnejšim na svetu, jasno in glasno govori: »Ni prav!« In to v Levici poudarjamo že leta, tudi v smislu vprašanja, ki smo ga s strani opozicije večkrat slišali: »Kaj bomo mi imeli od tega? Bo imela Slovenija kaj od tega? Nas bo za naše načelno zavračanje izraelskega ubijanja in nasilja kdo od močnejših kaznoval?« Spoštovani, ne se bati in predvsem ne biti preračunljiv! To, da se postaviš na stran humanosti, ni in ne sme biti pogojeno ne temelječe na preračunljivosti. Tudi to jasno sporoča danes Slovenija. Spomnim se projekta Pustimo jim sanje, med leti 2009 in 2019 smo sprejeli nekaj sto otrok iz Gaze. Strokovnjaki URI Soča skupaj s prostovoljci so jim pomagali. Vsaj 200 ustreljenih, pohabljenih, psihološko uničenih otrok iz Gaze s pobitimi starši, brati, sestrami. Med leti 2009 in 2019, skoraj desetletje nazaj, se je že začel ta projekt, desetletje in več nazaj so se tam dogajale grozote in tudi ti naši otroci danes delijo usodo izvajanja množičnega ubijanja palestinskega naroda, otrok, ki so takrat tu pri nas povedali: »Mi na nebu vidimo letala, vi pa ptice.« Marsikdo od teh otrok ni več živ, ker so jih ubile izraelske bombe, izraelski ostrostrelci. Zakaj? Ker lahko. In tudi za te otroke, otroke, ki so nekoč pri nas gledali ptice, glasujem za priznanje Palestine. In Slovenija je danes s tem priznanjem pogumna in pokončna, končno. Spoštovana vlada, spoštovana ministrica, naj se ne ustavi pri tem!

V Palestini se odvija 70 let apartheida in okupacije. V Palestini, v Gazi gledamo osem mesecev nepopisnega trpljenja in genocid. Novorojenčki v inkubatorjih – predlagatelji referenduma, upam, da vsaj to slišite – niso Hamas. Otroci in matere niso Hamas. Onemogli, bolni, starejši, invalidi, nedolžni civilisti niso Hamas. In vendar je bilo ubitih skoraj 37 tisoč nedolžnih civilistov, od tega, kot smo že tolikokrat slišali, 15 tisoč otrok, ranjenih je skoraj 90 tisoč ljudi, pogrešanih okrog 8 tisoč, ki so verjetno mrtvi. Izrael strelja na ljudi tudi, ko ti gredo sestradani po humanitarno pomoč.

hitro, umirali od lakote, od dehidracije in od kužnih bolezni. In zato je odločitev mednarodnega sodišča več kot pravilna. vojne zločince, kot je Netanjahu, kot je Gallant in kot so ostali ministri, bi jaz še k temu dodala, te zločinske izraelske vlade je treba privesti pred Haag. Žalostno je, da Združene države Amerike ne priznavajo te odločitve haaškega tribunala. Ne priznavajo. Priznavajo samo, ko gre za Balkance, za Afričane, ko gre za njihove prijateljčke iz Izraela, pa ne. In tudi to je razlog, zakaj se mora Evropska unija končno osamosvojiti izpod odvisnosti Združenih držav Amerike, vzpostaviti neodvisno zunanjo in neodvisno obrambno politiko. Jasno pokazati Združenim državam Amerike, da nismo podrejeni, da imamo suverene odločitve in ena takih je priznanje Palestine. In tukaj je Slovenija tista, ki je opravila pionirsko vlogo, kar se tiče evropskih oziroma zapadli držav. In na to smo lahko zelo ponosni. Kajti pokazala je pot, po kateri morajo pravzaprav iti in bi morali iti vse članice Evropske unije. Dalje, da odgovorim desni strani. Na Zahodnem bregu ni Hamasa. Na Zahodnem bregu je Palestinska osvobodilna organizacija. Tako da to je še ena v arzenalu zavržnih laži in zavajanj SDS, češ da s priznanjem Palestine priznavamo teroristično organizacijo Hamas. In še danes, da še odgovorim na NSi stališče, ko so se obregnili ob tisti slogan slogan Palestina mora biti svobodna od reke do morja. Kolikor jaz vem, Gaza leži ob morju. Kolikor vem, če bo vzpostavljena palestinska država, bo verjetno Gaza povezana s preostankom Zahodnim bregom in vzhodnim Jeruzalemom, obsegala ozemlje od reke do morja. To ne pomeni izbrisa Izraela, to pomeni suvereno palestinsko državo od reke do morja. Čas je naj bo mirovniška, ki naj bo mirovna posrednica v blokovsko vse bolj razklanem svetu. Čas je za ostre diplomatske, ekonomske sankcije, za vojaški embargo, če Netanjahu ne bo sprejel Bidnovega mirovnega predloga, kajti to je pa res že sramota. Niti Bidnovega predloga ne misli sprejeti. Zakaj? Ker se mu maje vlada, ker se boji za svoj stolček, ker bi rad vladal

Hvala lepa. Težko bi v resnici rekli, da današnji manever največje opozicijske stranke ni bil pričakovan, zato pa ni bil nič manj zavržen. Jaz mislim, da se še vsi spomnimo enega obiska Janeza Janše v Izraelu, na katerem se je takrat predstavil kot bodoči predsednik vlade, na katerem je takrat v resnici izrazil brezpogojno podporo režimu Netanjahuja, za katerega je danes izdan nalog za aretacijo. Ker je, kaj? Vojni zločinec. Ker izvaja genocid. In podobno kot pri preuranjeni čestitki Trumpu, se je tudi tokrat predsednik največje opozicijske stranke postavil na napačno stran zgodovine. Kar pa ni največja tragedija. Največja tragedija je ta, da je za nagajanje, za samo promocijo, za preprečevanje tistega, kar je dobro in pravično, pripravljen poteptati vse, tudi interese naših ljudi in tudi interese naše države. To je tisto, kar skrbi, in to je tisto, kar je ta politika, in to je tisto, o čemer morajo ljudje danes temeljito razmisliti. Žal pri tem več kot očitno sodeluje tudi druga opozicijska stranka, ki so jo polna usta nekih krščanskih vrednot. Zato še enkrat apeliram, poglejte in razmislite. Vse mora biti podrejeno enemu samemu cilju, in to je vrnitvi na oblast, za vsako ceno. Tudi za ceno tega, da bodo ljudje v Gazi nadaljnjih 30 dni umirali, nadaljnjih 30 dni trpeli brez vode, brez hrane, brez zdravniške oskrbe,

ne temu, čemur je referendum dejansko namenjen, preverjanju volje volivcev z nekim tehtnim razlogom, pač pa ohlajanju naših glav, koalicijskih glav. To je evidentna zloraba, evidentna zloraba v najnizkotnejše politične namene. To se je danes zgodilo. Fej, fej in fuj! Najlepša hvala. Besedo ima poslanka Sara Žibrat. Izvolite. Najlepša hvala za besedo. Predloga za razpis posvetovalnega referenduma o priznanju države Palestina ne bom podprla, ker se nimamo kaj več posvetovati. Več kot 13 tisoč mrtvih otrok, več kot 35 tisoč mrtvih civilistov. Posvetovalni referendum o genocidu? Ne, hvala. Izgovori velikih mednarodnih akterjev, izgovori opozicije in državnih svetnikov, da za priznanje Palestine še ni pravi čas, so metanje peska v oči. Morda drži, da s samim priznanjem ne bomo končali morije, a če in ko nastopi mir, se oči svetovnih velesil premaknejo drugam in tako palestinski narod že desetletja ostaja praznih rok. Ponosna sem, da je ta vlada temu sprenevedanju naredila konec. Ponosna, da ta vlada proaktivno nagovarja velike akterje, da naredijo to, kar je prav. In ponosna sem, da ta vlada ne naseda obljubam teh istih velikih akterjev, da bodo zdaj zdaj priznali Palestino, seveda, ko bo pravi čas za to. Palestinsko-izraelski konflikt se ni začel 7. oktobra lani, ampak traja že stoletje. Prebivalci Gaze že ves čas živijo ujeti med morjem in zidovi in že ves čas si Izrael prizadeva, da najde izgovore, kako jih sistematično zradirati. Zato Izraelcem ustreza Hamas. Izraelski predsednik je ravno ta teden izjavil, da ni velike razlike med palestinskimi civilisti in Hamasom, ker se civilisti ne uprejo teroristom. Kdo naj se upre Hamasu? Narod, ki ga sestavlja 40 % otrok in mladih, starih do 14 let. Narod, nad katerim izraelska oblast izvaja genocid, naj v stanju totalne vojne, pomanjkanja vode in hrane zbere pogum, da se upre Hamasu? Hamas seveda ne predstavlja palestinske oblasti in priznanje Palestine je priznanje za trpeče prebivalce, ne pa priznanje terorizma. In že leta in leta je vsem jasno, kaj se dogaja, pa vendar se nič ne spremeni. Se je pa z izraelskimi povračilnimi ukrepi spremenil način obračunavanja s tako imenovanim sovražnikom. Izrael je za napade uporabil sistem umetne inteligence Lavender. Izraelski vojaki so poročali, da so imeli pičlih 20 sekund časa za odločitev o napadu, potrjevali pa so na desetine tarč dnevno. razen tega, da so potrdili zadnji korak v procesu identificiranja tarče, človek ni imel nobene vloge, vso to nadlogo je prevzela umetna inteligenca. In kot da to ne bi bilo dovolj grozljivo, so imele obveščevalno-varnostne službe še navodila, koliko civilistov lahko žrtvujejo glede na kategorijo tarče; za vojaka nižjega ranga ranga je bilo sprejemljivo žrtvovati 20 Palestincev, za vojaka višjega ranga pa 100 civilistov. In na kakšen način Izrael žrtvuje te civiliste? S poceni, nenatančnimi, nevodenimi bombami. Ker je življenje Palestincev nevredno, je skoraj polovica vseh bomb takšnih, poceni, nevodenih, nenatančnih. In zato je bil že včeraj čas, da priznamo Palestino, ker daje upanje ljudem, da ne bodo zradirani iz obličja sveta. Moja zaključna misel gre pa Janezu Ivanu Janši, ki se strahopetno skriva nekje v sobanah Državnega zbora. To, da ste primerjali trpljenje palestinskih otrok s stavko zaposlenih v Sloveniji, je novo dno celo za vas. Novo dno je tudi vlaganje zahteve za posvetovalni referendum. Ko svetovni mediji poročajo o pogumu Slovenije, da bo priznala Palestino, v SDS zakuhajo mednarodni škandal zgolj in samo za svoje notranjepolitične interese in tako občutljivo temo genocida zasenčijo s procesnimi zapleti. Ja, v SDS so vešči parlamentarnih trikov, a verjamem, da slovenski narod premore toliko sočutja ob pogledih na mrtve palestinske otroke, da jim bo ta manever veke vekomaj zamerilo.

Ponosna sem, da živim v državi, ki bo danes izrazila priznanje Palestini. Palestini, ki desetletja dolgo trpi v okupaciji, izgnanstvu, apartheidu in ki je danes žrtev genocida, strahotnega genocida. Priznanje Palestine bi se moralo zgoditi že daleč prej, preden se je zgodila strašljiva morija, v kateri je umorjenih več kot 37 tisoč ljudi, od tega večina žensk in otrok, na tisoče in tisoče in tisoče ranjenih in pogrešanih. Prav je, da Republika Slovenija ne čaka več s priznanjem, saj se ob vsej izraelski agresiji zna zgoditi, da kmalu ne bomo imeli koga priznati, ker Palestine ne bo več, ker bo pobito vse njeno prebivalstvo, vsi nedolžni civilisti. Slovenija kot nestalna članica Varnostnega sveta Združenih narodov ima priložnost, da uporabi svoj položaj pri reševanju palestinskega vprašanja in da je pri tem tudi za zgled ostalim državam. Bližnji vzhod je v vojni, kot je ne pomnimo že pol pol stoletja. Lanski udar gibanja Hamas iz Gaze na Izrael ni bil neizzvan, je eksaltiran odziv dolgih desetletij stopnjevanja apartheida na palestinskih območjih in nasilja nad palestinskim narodom. Izraelski zunanji minister Joav Gallant je Palestince tedaj označil za človeške živali. Prekinjen je bil dotok hrane, vode, zdravil, elektrike, raketirani domovi, bolnišnice. Gaza postane apokalipsa. Izrael je nato izgnal več kot 1,2 milijona Palestincev iz Gaze v Rafo, mestece na pičlih 60 kvadratnih kilometrih, kjer je izvedel masaker z zračno, kopensko in morsko operacijo na Rafu, preprečil vstop humanitarne pomoči, povzročil lakoto in nalezljive bolezni. Izrael še dalje grozi in napadi se še dalje stopnjujejo, istočasno se nadaljuje tudi etnično čiščenje Zahodnega brega in vzhodnega Jeruzalema, kjer izraelska vojska in nezakoniti naseljenci zapirajo in preganjajo tam živeče Palestince. Gaza in Rafa sta humanitarni katastrofi, poraz človeštva in človečnosti, poraz naše civilizacije, ki ni vredna tega imena. Govorilo se je najprej, da potrebujemo humanitarni koridor za Gazo, odprtje Rafet, nato prekinitev ognja, mirovna pogajanja, a nič kaj od tega. Koliko časa bo svet še dopuščal, da Izrael izvaja genocid nad palestinskim ljudstvom? Samo resničen diplomatski in gospodarski pritisk lahko Izrael prisili, da preneha z morijo etničnega čiščenja in genocida. Meddržavno sodišče v Haagu je Izraelu naložilo, naj takoj ustavi ofenzivo in druge vojaške operacije v Rafi. Posebna poročevalka OZN o palestinskih območjih Francesca Albanese pa je rekla, citiram: »Ugotovila sem, da je to, kar počne Izrael, genocid v skladu z 2. členom Konvencije o genocidu.« Združeni narodi palestinska ozemlja od leta 1967 obravnavajo kot ozemlje pod izraelsko okupacijo. Trenutno Palestino priznava 145 od 193 držav članic OZN. Leta 2024, v mesecu maju, mesecu mladosti, je Vlada Republike Slovenije začela postopek priznanja Palestine. Državni zbor Republike Slovenije bo danes sprejel zgodovinsko odločitev, odločitev o priznanju države Palestina.

Hvala za besedo, podpredsednica. Politika je končno po 32 letih zbrala pogum, da v Sloveniji priznamo Palestino. Koalicijske stranke so zbrale pogum in izrazile podporo predlogu. Celo opozicijska stranka je izrazila, da predlogu ne bo nasprotovala, celo nekateri člani stranke SDS so povedali, da predlogu ne bodo nasprotovali. Ampak kljub temu in kljub temu zgodovinskemu dogodku se je predsednik stranke SDS in njegova poslanska skupina odločili, da vseeno interes naše države ne dajo na prvo mesto, ampak da dajo na prvo mesto svoje zasebne ali strankarske interese in zlorabijo institut posvetovalnega referenduma v ta namen. Čeprav je bilo že velikokrat povedano, bi še enkrat izpostavila, ker je danes res bilo žalostno – pa če ne bi bilo tako sramotno, bi bilo smešno – kako je Poslanska skupina SDS vlagala in umikala te zahteve za posvetovalni referendum in s tem jasno izkazala, da nimajo nobenega resnega namena o posvetovanju z ljudstvom o tem vprašanju. Vložili so predlog o posvetovalnem referendumu že med sejo, včeraj razlagali o tem, da je namenjena samo nam, da premislimo, da se ohladijo strasti, kar ni namen posvetovalnega referenduma, to je izpostavila predsednica Državnega zbora. Potem so danes zjutraj na seji, tik pred začetkom seje, umaknili ta predlog, ki je tukaj iskren namen, z nekimi izgovori, da bodo popravljali obrazložitev in potem čez eno uro ponovno vložili predlog. Mislim, da državljani lahko jasno vidijo, kako se stranka SDS posmehuje iz naše države, kako daje prednost svojim zasebnim strankarskim interesom, in to je žalostno. Ampak bolj pomembno je, da je danes zgodovinski trenutek in da je večina v tem parlamentu na pravi strani zgodovine. Zato upam, da bomo pri naslednjem glasovanju vsi poslanci in vse poslanke sprejeli tisto odgovorno odločitev in da bo naša država Slovenija priznala, končno, vsaj po 32 letih, samostojno državo Palestino. Hvala. Najlepša hvala. Sprašujem, ali želi še kdo razpravljati? Vidim, da interes je, torej začenjam prijavo. Prijava poteka.

Zakaj? Absolutno moram reči, da sem globoko razočarana nad današnjim ravnanjem največje opozicijske stranke SDS v zvezi s priznavanjem Palestine, ko so nekako vlagali zahtevo za posvetovalni referendum, potem jo umikali in ponovno vložili, kar je absolutno nesprejemljivo. Zakaj se oglašam na tem mestu? Kajti volivke in volivci so mi pisali, zakaj referendum, zakaj referendum o o priznavanju Palestine, saj smo vam konec koncev zaupali svoj glas. Vi ste naš glas in zaupamo vam, prevzemite odločitev, ne pa da nas pošiljate na posvetovalne referendume, ki nimajo nobenega zavezujočega temelja. resnično, tukaj se je za vprašati, volivke in volivci so nam zaupali glasove, smo tukaj izvoljeni, sprejemamo odločitve v njihovem imenu. Pa če se dotaknem tega priznanja Palestine – to res ni le politično vprašanje, temveč dejanje zgodovinske pravičnosti in priznanja neodtujljive pravice palestinskega ljudstva do samoodločbe in varnega življenja na njihovem ozemlju. Palestinsko ljudstvo res že desetletja trpi zaradi vojaškega konflikta in okupacije, na njihovem ozemlju pa so nujno potrebni varnost in upanje v prihodnost. O tem že govorimo odkar sem jaz v Državnem zboru pa že prej se je govorilo, od leta 2014. Že takrat smo bili zelo daleč s tem, da se pogovarjamo o priznavanju Palestine, pa vendar ni prišel ta zgodovinski trenutek, o katerem govorimo danes. Seveda je danes situacija popolnoma drugačna, kot je bila pred desetimi leti, zato je res najnujnejše doseči premirje, zagotoviti humanitarno pomoč in izpustitev vseh talcev. Potrebno je ponovno spodbuditi začetek mirovnih pogajanj, ki bodo omogočila rešitev končnih vprašanj. Priznanje Palestine seveda bo postavilo temelje za pogajanja v stalnem statusu med Izraelom in Palestino. Ta pogajanja seveda ne smejo potekati med okupatorjem in okupiranim, ampak med dvema enakovrednima državama. In to bo omogočilo tudi naše priznanje Palestine. Ko govorimo o zahtevi 30-dnevnega čakanja na ta referendum in ponovnega odločanje o tem s strani SDS, je res skrajno neprimerno v tem kontekstu, saj se bojim, da po 30 dneh ne bomo imeli česa priznati, kajti stanje v Gazi je katastrofalno. To, kar se dogaja, je nedopustno, zavržno dejanje. Resnično me veseli, da smo zbrali ta pogum, da naredimo ta pomemben korak in priznamo Palestino. Več kot 37 tisoč Palestincev je bilo ubitih, med njimi več kot 15 tisoč otrok. To so res zastrašujoči podatki. Po ocenah Unicefa pa tudi 17 tisoč otrok brez spremstva, mlada dekleta pa izpostavljena tveganju in nasilju. In kar je zelo zelo pomembno tudi poudariti, kar me sicer zelo boli, na severu Gaze vsak dan umre 59 otrok. To so zastrašujoči se podatki. To je žalostno in zavržno dejanje, ki je absolutno nedopustno in ga ostro, ostro, ostro obsojamo. Priznanje Palestine bo prvi korak k pravični rešitvi in izboljšanju razmer za milijone Palestincev, zato je zame ključno, da politika in politični manevri ne ovirajo tega pomembnega koraka k miru in pravičnosti, in

Že od 7. oktobra dalje smo priča precej dobro namazani politični tehnologiji s strani desnih akterjev v naši družbi, ki opravičujejo izraelski namen po izvedbi genocida nad palestinskim ljudstvom. Na čelu s tem, da neprestano začenjajo zgodovino Bližnjega vzhoda pri 7. oktobru, ne pri letu 1967 ali 1948, ali še kakšnem desetletju prej in z neprestanim poudarjanjem, kako je Hamas teroristična organizacija, kako je pravzaprav Hamas tisti, ki je začel ta konflikt in ne vem kaj še vse. Gospe in gospodje, na območju Palestine je samo ena resna teroristična organizacija, in to je država Izrael. Palestinske organizacije, pa si mislimo o njih, karkoli si že želimo, vršijo narodnoosvobodilni boj na edini način, kot ga osiroteli, bosi in opustošeni ljudje lahko. In to veliko razliko med izraelskim vojaškim strojem na eni strani in palestinskimi gverilci na drugi strani je potrebno upoštevati in je potrebno izpostaviti in zavrniti desno narativo, ki neprestano kaže s prstom na Palestince, kot nekoga, ki je enako soodgovoren za to, da danes izraelski režim, apartheidni režim, izvaja sistematično in metodično etnično čiščenje Gaze. Priznanje Palestine je korak v pravi smeri. Je korak, ki ga lahko naredi Republika Slovenija v mednarodni areni za to, da prispeva k palestinski stvari in palestinskemu narodnoosvobodilnemu boju, se pa ne sme pri tem zaustaviti. Znova poudarjam, priznanje Palestine je diplomatska gesta, pomembna, glasna diplomatska gesta, a vendarle gesta. Kar potrebujemo, so sankcije, ker edino to bo izraelski apartheid zabolelo. In edino to, kar bo izraelski apartheid zabolelo, bo pripeljalo do konca genocidnih poskusov čiščenja palestinskega ljudstva. Slovenija mora po svojih najboljših močeh vpeljati sankcije za svoje območje in Slovenija mora po svojih najboljših močeh v mednarodnih inštitucijah pozivati, pritiskati in lobirati za to, da se vsesplošnim gospodarskim sankcijam zoper Izrael pridružijo tudi vse ostale zahodne države. Če bi se, bi bilo genocida nad Palestinci že zdavnaj, zdavnaj konec. Hvala.

strokovnjakom, ki so z nami delili svoja razmišljanja. Mislim, da so bili pravzaprav tako enoznačni, da so nam dali kar dobra izhodišča o tem, kako se moramo danes ali kako naj bi se danes odločili, predvsem človeško, morda manj politično, čeprav zdaj poslušamo, da gre za politično odločitev. Seveda je akt, ki ga podpiramo danes, politični akt. Ne gre za zakon, za to tudi ne vem, od kod sklic za referendum, ampak ne bom se sploh spuščal v to. Jaz bi se zahvalil vladi, da je zmogla ta korak. Kakorkoli bo kdo zdaj ocenjeval, ali je bilo prepozno ali je bilo prehitro, ni to sploh bistveno, jaz bi rekel, da za nas v Poslanski skupini Svoboda seveda začetek tega procesa, ki ga danes zaključujemo, ni bil 7. oktober, začetek tega postopka ni bil 7. oktober, koalicijska zaveza je bila sklenjena bistveno prej. Se je pa postopek, ki ga danes zaokrožujemo s tem glasovanjem, začel seveda jasno kmalu po terorističnem napadu Hamasa na izraelske civiliste in, priznajmo, tudi nesorazmernem odzivu izraelskih oblasti, ki so kolektivno kaznovale civilno prebivalstvo Palestine. Tedaj smo koalicijsko temu državnemu zboru predlagali v sprejem deklaracijo, ki je obe zadevi obsodila. strani opozicije te podpore ni bilo, sem pa vesel, da je predsednik Vlade dr. Golob prav z besedilom te deklaracije na srečanju predsednikov vlad držav Evropske unije najavil našo usmeritev v kontekstu priznanja državnosti Palestine. Se pravi, takrat smo s tem začeli. Jaz sam prihajam iz mesta glasnika miru, ki se je tudi kot mesto vedno odzivalo na dogajanje v svetu. Naša mladina razume pomen miru in kulture miru in sožitja. Jaz sem ponosen na svoje mesto, ponosen sem tudi na mestni svet, ki je ta narativ, to slovenjegraško predanost kulturi miru pred leti vnesel v statut mestne občine, zato imamo do tovrstnih zadev pač nekoliko drugačne poglede kot morda kje drugje. In sem seveda ponosen, da sem del tega sklica, ki izkorišča to zgodovinsko priložnost, ker če tega ne storimo zdaj, če dovolimo, da se stvari še naprej odvijajo tako, kot se, morda več kmalu ne bomo imeli koga sploh priznati. očitki, da naše priznanje Palestine ne implicira, da se bodo tam stvari hitro uredile, to so špekulacije. Mi ne vemo, kaj se bo zgodilo jutri, kaj šele, kaj se bo zgodilo v nekem času. Ampak kakorkoli, ni hkrati tudi nobenih drugih predlogov, kaj bi pa lahko naredili, da bi se morija na tem območju ustavila in normalizirala. Jaz mislim, da naša vlada vodi ustrezno zunanjo politiko tudi na nivoju Varnostnega sveta Združenih narodov, kjer se stvari lahko dogovorijo s podobno mislečimi državami. Pravzaprav je morda prav priznanje, ki mu bo sledilo verjetno več evropskih držav, lahko pričakujemo, da se bo to zgodilo prav kmalu, tisti ključni vzvod, ki bo morda premaknil stvari na bolje. Vidimo, da se mirovni pobudi ameriškega predsednika Bidna že tudi, morda še nekoliko sramežljivo in previdno, vendarle pridružujejo tudi arabske države. Vidimo, da v Izraelu poteka kar precej demonstracij tudi nad režimom, ki izvaja trenutno vojaško aktivnost in politiko. O primernosti trenutka razpravljamo že definitivno predolgo, tako da je prav, da se končno z nekimi simbolnimi dejanji, kot je na eni strani priznanje palestinske državnosti, hkrati pa seveda tudi opozarjam to, kar sem včeraj dejal na odboru, tudi poziv vladi, da

Dajmo ta predlog čim prej sprejeti. Žal v času, ko mi o tem razpravljamo, morda v Palestini umre še kak otrok ali pa kak civilist, tega in v naši poslanski skupini ne bi dovolili in se s tem ne moremo sprijazniti. Osebno bom glasoval za in verjamem, da tudi moji kolegi, seveda pri podpori in proti referendumu. Hvala.

ki mi je padla v oči, ko sem prebirala zahtevo za izredno sejo, ki jo je vložila Poslanska skupina SDS ob drugi obletnici delovanja vlade. Takole so napisali: »Priznanje Palestine bi Sloveniji povzročilo veliko škodo, saj bi izpadla iz kroga razvitih zahodnih držav z umirjeno diplomacijo. Obenem …« pazite, »… bi se zamerila velikim gospodarstvom na račun priznanja nekoga, ki praktično nima gospodarstva in je odvisen od donacij.« To je bilo napisano v zahtevi za izredno sejo, spoštovane poslanke in poslanci, izredno sejo, ki smo jo imeli prejšnji petek. To so njihove besede. Eden najbolj znanih dialogov v filmu Vsi predsednikovi možje je tisti, v katerem novinar pravi svojemu viru, da nimajo zgodbe, čeprav vedo, da je šlo za malopridnosti, imajo posamezne segmente, pa jih ne morejo povezati. Odgovora tako imenovanega globokega grla se gotovo spomnijo vsi, ki so ta film videli: follow the money, sledi denarju. Kaj nam torej sporoča prej citirani dokument SDS? To, da niso pomembne podrobnosti, kot je na primer več kot 15 tisoč mrtvih nedolžnih siromašnih otrok države, ki mora prejemati donacije. Še manj dejstvo, da je med drugim razpisan nalog za aretacijo izraelskega voditelja Netanjahuja, in sploh ne dejstvo, da v Gazi dobesedno do smrti stradajo množice ljudi, ker sedanje izraelske oblasti preprečujejo učinkovito dostavo humanitarne pomoči. Povsem nepomembno se jim zdi tudi dejstvo, da je ameriški predsednik pred samo nekaj dnevi pozval obe strani, da sprejmeta mirovni načrt, ki ga je po besedah predsednikovega svetovalca za nacionalno varnost predlagala celo izraelska stran. Še najmanj pa, da je Hamas pripravljen sprejeti ta načrt. Follow the money, sledi denarju je sporočilo, ki se očitno nanaša na SDS, vse ostalo pa je v tej kruti vojni nepomembno. Nepomembno, da nek mali narod trpi, da se dogajajo vojni zločini, in da 140 oziroma celo več polnopravnih članic Združenih narodov priznava pravico Palestincev do lastne države. Sledi denarju, to je za njih bolj pomembno. Morda bi se morali vprašati, zakaj je stranka SDS v tej moriji denar toliko pomembnejši kot 10 tisoče nedolžnih žrtev. Sledi denarju. Gaza pa je danes otroško pokopališče. Kdo je torej danes na pravi strani zgodovine? Tisti, ki se zavzemamo za to, da se palestinskemu ljudstvu prizna vsaj temeljna pravica do samoodločbe, ali tisti, ki hodi trepljat hrbet človeku, ki ga preganja tožilec mednarodnega kazenskega sodišča zaradi kaznivih dejanj proti človeštvu. Follow the money. Obsojam teroristična dejanja Hamasa, ampak povejte mi, ali je Hamas nerojeni otrok, ki so ga izrezali iz telesa mrtve matere in je sirota že takoj ob rojstvu, ker nima več staršev in sorojencev, ker so bili ubiti. Pa povejte mi, ali je Hamas deček, ki se je zbudil iz anestezije in svojega objokanega očeta vprašal, ali mi bodo rokice potem, ko bom zrastel, spet zrasle. Follow the money, zavržno sporočilo. Ne bom podprla zahteve za posvetovalni referendum in seveda se zelo veselim glasovanja o priznanju Palestine. Hvala lepa. Najlepša hvala. Sprašujem, ali želi morda še kdo razpravljati? Ne.

Odloča o naslednjem predlogu sklepa: Razpiše se posvetovalni referendum o predlogu sklepa o priznanju neodvisnosti in suverenosti države Palestina.

in suverenosti države Palestina. Glasujemo. Navzočih je 52 poslank in poslancev, proti je glasovalo 52 nihče.) (Proti 52.) Ugotavljam, da Državni zbor predlaganega sklepa ni sprejel. S tem zaključujem to točko dnevnega reda in 74. izredno sejo Državnega zbora.

Hvala